Уважаеми колеги, възобновявам заседанието. Госпожо Александрова, записана сте за изказване, заповядайте.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Със Законопроекта се предлага европейските делегирани прокурори да се обособят като самостоятелна организационна структура в прокуратурата, която да бъде ръководена от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор. Предложените разпоредби относно обособяването на структурата, дейността на европейските делегирани прокурори и финансовите правила ние считаме, че противоречат на нормите на Регламент ЕС 2017/1939. Цитираният регламент на Съвета от 12 октомври 2017 г. за за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура е задължителен и следва да се прилага пряко във всички държави членки, като нормите на Регламента имат предимство пред вътрешното право на България. Съгласно чл. 8 от Регламента, който цитирах, Европейската прокуратура е неделим орган на Европейския съюз, който се състои от централна служба, колегите и преди мен споменаха, при седалището на Европейската прокуратура и европейските делегирани прокурори, установени в държавите членки, като тази централна служба се състои от: Колегията, постоянните камари, европейския главен прокурор, заместник на европейския главен прокурор, европейските прокурори и административния директор. Предложените изменения, с които се създава нова организационна структура на европейските делегирани прокурори в България, противоречат на Регламента, смятаме от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, тъй като европейските делегирани прокурори са част от Европейската прокуратура и нейната структура. Създавайки самостоятелно звено на европейските делегирани прокурори в структурата на прокуратурата на Република България, се нарушава независимостта както на Европейската прокуратура, така и на Прокуратурата в На следващо място трябва да се има предвид, че всеки европейски делегиран прокурор е на пряко подчинение на централизираното звено на Европейската прокуратура, а не на друг делегиран прокурор. Считаме за неправилно и предложението на вносителя за § 4 от Проекта, съгласно което ръководителят на структурата на европейските делегирани прокурори е разпоредител с бюджет. Предложеният § 4 е в пълно противоречие с разпоредбата на чл. 93 от Регламента, съгласно която бюджетът на Европейската прокуратура се управлява от нейния административен директор. Като противоречащи на бюджетната процедура, уредена в членове от 90 до 95 от Регламента, може да се определят и разписаните в Проекта условия, при които европейските делегирани прокурори в страната ще могат да ползват средства от бюджета на съдебната власт. Тук само ще отворя една скоба: как ще бъде обезпечен финансово, след като, само за пример давам, че в бюджета, който гласувахте – управляващото мнозинство, орязахте почти повече от 20 милиона от бюджета на Прокуратурата на Също така като неприемливо може да се определи и предложението на вносителя относно приемането на самостоятелен правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори от Пленума на Висшия съдебен съвет, тъй като всички вътрешноорганизационни правила са от компетентността на Колегията на Европейската прокуратура, уважаеми колеги, а прехвърлянето на тази компетентност на Пленума на Висшия съдебен съвет представлява нарушаване на независимостта на Европейската прокуратура. И, да, смятам и Ви обръщам внимание на разпоредбата на чл. 126, ал. 1. Знам, че се повтарям, и много от колегите го цитираха, но съм длъжна да дам знак и внимание България. Съгласно нея структурата на прокуратурата е съответна на тази на съдилищата, но имайки предвид тази конституционна разпоредба, не става ясно новото звено на кой съд ще съответства. Нека не забравяме, че съдебната власт, съгласно Конституцията на Република България е независима, а една от основните функции на прокуратурата, която е част от съдебната власт, е да ръководи разследването и да упражнява надзор за законосъобразното провеждане на разследването. В заключение, бих искала да обобщя: всички предложения, свързани с обособяването на самостоятелна организационна единица на европейските делегирани прокурори, определянето на административен ръководител на тази единица, предоставянето на самостоятелен бюджет от бюджета на съдебната власт в България и създаването на самостоятелна администрация на това звено

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Александрова, благодаря Ви за това изказване. Може би не много дълга реплика. Вие казахте, че има нарушаване на независимостта на европейските прокурори,

от Закона за съдебната власт, съгласно който европейските делегирани прокурори от България са част от българската прокуратура и от тази гледна точка ми се струва напълно нормално, логично и обосновано, че е редно българската държава също така да може да осигури по някакъв начин нормалното функциониране на тази част на българската прокуратура, което ние в момента правим с предлагането и приемането на този закон. Другото нещо, което много се дъвка в този дебат, е чл. 126 от Конституцията. Там е напълно ясно, че чл. 126 говори за прокуратури и съдебни съдебни органи. Тоест за прокурори и за лица, които осъществяват съдебна функция, и за съдилища – за органи, които осъществяват съдебна функция. Ние не създаваме прокуратура в момента, не даваме правомощия на някой да осъществява обвинителна функция и по тази причина няма как да говорим изобщо за съответствие. Няма принцип за съответствие, когато става дума за администрация – това би означавало да сложим, ако, да кажем, има шест счетоводители в съда, да има шест счетоводители в прокуратурата или ако има пет деловодителки в едната институция, да има пет деловодителки и в другата, нали? Това е, което казвате, като цитирате чл. 126 от Конституцията, очевидно няма никаква връзка с дискусията. Вие донякъде подхванахте тази тема, че този принцип трябва да се прилага без изключение и че Конституцията не предвижда изключения от този принцип, но то е ясно, че той предвижда такова изключение. То и начинът, по който работи в момента съдебната система, стъпва на такова изключение, тъй като има 36 районни прокуратури, но 133 районни съдилища. Така че очевидно това е един принцип и аз пак го подчертавам за всички колеги от ГЕРБ, част от които не са тук, че става дума за един принцип, който не е абсолютен, което означава, че е принцип, от който има изключения и те са записани в Конституцията и в законодателството. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Господин Желязков, желаете ли втора реплика? Не. Има ли друг? Госпожо Александрова, дуплика? Заповядайте. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Гочев, аз благодаря за репликата. Това е, което исках да кажа: да, за мен и за нашата парламентарна група ще има може би нарушение на чл. 126, ал. 1, защото Вие създавате изцяло нова структура, както цитирах и в изказването си. А, между другото, извинявам се, че се отклонявам, но само да вмъкна: ние давахме знак и при Законопроекта, който приехте за закриване на Спецсъда и Спецпрокуратурата, ако помните. Аз помня, от тази трибуна казах: да така е – има необходимост от промяна в този закон, да така е – имате мнозинство да го приемете, но го направете както трябва. Квотният принцип за преназначаване на съдии и на прокурори още тогава беше ясно, че е противоконституционен, а сега, слава на бога, и Конституционният съд се произнесе. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Александрова. Следващият записан е господин Чолаков. В залата ли Добре, разбрах. Господин Цветан Енчев от „Движение за права и свободи“? Заповядайте, ЕНЧЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Аз ще се изкажа по принцип, тъй като много неща се казаха и в едната посока, и в другата посока. Чухме аргументи за и против.

Слушах внимателно и колегата Петров от ВЪЗРАЖДАНЕ, който дълбоко уважавам. (Реплики.) Да, колега Петров, така стоят нещата, когато сме част от Европейския съюз. За съжаление, малко по малко, сами, бавно и полека си е отказ от суверенитет. Днес ще е това, утре ще е единна отбранителна способност, единни обществени поръчки за това и онова, и лека-полека ще станем единен пазар, както сме вече, ще имаме една обща валута и тук въпросът това дали е добре за България, за българското общество и дали вървим заедно в една посока? Аз като убеден европеец съм сигурен, че това е правилната посока за българското общество. Предполагам, че има и други мнения, разбира се, и се радвам, че можем да ги изразяваме в тази зала и е редно да бъде така. От друга гледна точка, с този законопроект ние пак си побългаряваме по нашенски едно европейско решение, което си го ползваме за нашите си цели, и то така целенасочено, да заобиколим една съществуваща структура и да си направим една еквивалентна ли ще е, паралелна ли ще е – ще поживеем и ще видим, както казват по-стари колеги от мен: за всяко едно нещо, което сме приели, трябва време, за да видим как ще работи. Ако го приемем това, което днес ще гласуваме, ще му дадем време да видим кой е бил прав, кой е сбъркал и, дай боже, тук да има реформатори, които и това да реформират. Прави ми впечатление, че ние от „Движение за права и свободи“ винаги сме стояли на позиция, когато се прави нещо, да го правим по законоустановения ред в държавата. И както забелязахте, внесохме Законопроект за изменение на българската Конституция считаме, че това, което правим днес, трябваше да го направим по реда и начина, който е регламентиран в Конституцията. Може би има нужда и от други промени в този закон, може би има нужда от регламентация на тези избрани вече европейски прокурори, може би те наистина имат нужда от администрация, от деловодство, от секретно деловодство, от бюджет. С това, което приемаме, дали ще станат по-самостоятелни, тук ще кажат колегите от мнозинството. Аз считам и това ми е може би четвърто-пето гласуване на законопроект, с който не съм съгласен с начина, по който се прави, и с това, че пристъпваме и създаваме практика да решаваме едни проблеми на обществото по един, как да го кажа, не чак толкова елегантен начин да помогнем за една кауза, която определени политически сили си поставиха спрямо физическо лице. Може би не съм прав. Скъпи колеги, така или иначе, няма да подкрепя, аз и колегите ми от парламентарната група, този законопроект по простата причина, че считам, че постъпваме против Конституцията на Република България и против правилата, които сами ние създаваме, и е редно да даваме пример как трябва да се работи. Изключително съм притеснен от това, че независимите прокурори на територията на Република България ще си имат административен ръководител, съответно ще си имат правилник, практически ще ги превърнем в една самостоятелна административна единица, която по желание на хората, които подкрепят този законопроект, очевидно трябва да работи в определена посока. Не бива с лека ръка да казваме, че цяла една система, каквато е прокуратурата, видите ли, не работи по начина, по който на някой му се харесва или му се иска. Така закрихме и спецсъдилището пък после се оказа, че специализацията не е чак толкова лошо нещо. Така предполагам, че ще постъпим и днес. Но, колеги, пак, дайте да не правим през задния вход, отстрани, да си караме по реда, който е заложен в Конституцията, да съберем съответните мнозинства. тези мнозинства затова са предвидени в Конституцията, за да е сложно, за да се търси общата воля, да се намира консенсус, за да може да се върви напред. И наистина нека да не приемаме такива закони, които после да се налага Конституционният съд да отменя и съответно да се налага да взимаме нови решения в тази посока. Благодаря. аз Ви благодаря, господин Енчев. Има ли реплики? Не виждам. Благодаря Ви. Следващият записан е господин Несторов, но изтече Ви времето, нямате време ДПС. Екатерина Захариева.

Господин Председател, госпожо Министър, колеги, не само че не ни е страх от Европейската прокуратура, колеги от „Продължаваме Промяната“,

България беше една от водещите държави, една от трите, в интерес на истината, инициатори на създаването на този регламент. Тази работа на нашите правителства продължи по време на втория и по време на третия кабинет и затова много искаме тази прокуратура да работи добре, в съответствие с Регламента, в съответствие с Конституцията на страната. Госпожа Александрова, ако се не лъжа, припомни дебатите по време на Закона за съдебната власт, с което се закриха и специализираните съдилища. Спомням си дебата с господин Славов, в който му обяснявахме за тези квоти. Днес Конституционният съд се произнесе по тях. Моля Ви, колеги, и настоявам тогава, когато наистина в залата в момента според мен се води експертен дебат. Тогава, когато казваме някои неща и от опит, и от образованието си, не приемайте всичко като опит за саботаж. И силно се надявам между първо и второ четене, ако се приеме днес този закон, да оправите не малко текстове в него.

уважаеми колеги! С Проектозакона се предлага създаването на една креатура, която е sui generis, това е някакъв несубектен субект. В Регламента субектите, това са делегираните европейски прокурори с децентрализираната структура, които, разбира се, трябва да носят триадата на характеристиката – да имат опит, квалификация и разбира се, своята независимост. Какво се предлага със Законопроекта, госпожо Захариева? Вие се опитахте да засегнете това нещо. Първо, самостоятелна организационна структура. Структурата не може да бъде име на администрацията и господин Зарков правилно го отбеляза – това е характеристика на администрацията. Това е бюджетна организация – бюджетна организация, защото ръководителят е и разпоредител с бюджет по смисъла на закона. Нещо повече, каза се, че ръководителят ръководи, организира, назначава и освобождава, това са правомощия на ръководител на субект. Въпросът е кой ще носи пасивната и активна процесуална легитимация? Кой ще бъде ищец или ответник по дела – ръководителят или самата организация?

втора реплика? Нямаме време нашата парламентарна група – съжалявам. Друга реплика има ли? Заповядайте,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, госпожо Министър, госпожо Захариева, аз това, което разбрах от Вашето изказване, е, че Вие имате по-скоро, така да кажа, такъв тип забележки към Законопроекта, които могат да бъдат преодолени с предложения между първо и второ четене. сега, когато обсъждаме на първо четене и съответно се гласува за пръв път Законопроектът, аз разбирам, че Вие сте съгласни с неговите разпоредби по принцип и затова Ви призовавам, както и цялата парламентарна група на ГЕРБ, да подкрепите Закона по принцип, а след това да направите своите предложения между първо и второ четене. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Гочев. Госпожо Захариева, дуплика? Господин Желязков, с този закон, тук индиректно ще отговоря и на господин Гочев, начинът, по който е предложена неговата философия, всъщност се прави опит да се допише Регламентът. Едно е да се създаде звено, и други колеги го казаха от опозицията, което да подпомага и в което, не мисля, че някой в тази зала има нещо против или поне този, който е подкрепял приемането на този регламент, съвсем друго е начинът, по който е предложена цялата философия на Законопроекта. И няколко пъти се казаха неверни неща, че с изключение на прокуратурата, никой не бил възразил. касационен съд обръща специално внимание, и то становище, написано на комисиите, тоест не по Проекта на закон, да не се създадат и да се прецизират разпоредбите, така че да не се създаде административна структура – такава, каквато е по ЗСВ, по смисъла на ЗСВ. Дали ще кръстите ръководителя, съответния делегиран прокурор административен ръководител или ръководител с административни функции, е абсолютно едно и също, колеги. Това беше, спомням си един спор с колега, с който спорихме дали, ако кръстим едно нещо заповед, ще бъде индивидуален административен акт. Еми, както и да го кръстим, функциите му предполагат създаването на структура, която противоречи на Регламента. Също така, понеже тука индиректно ще отговоря и на господин Чолаков, Крум Зарков не успя да му отговори въпросното споразумение § 12. Самият господин Рашков – министърът на вътрешните работи, Ви пише, пише всъщност на господин Атанасов, ако трябва да съм честна, че счита, че „следва да бъде преценена въобще необходимостта от нейното създаване“ – на този § 12 и на тези споразумения. Продължавам: „защото в НПК взаимодействието на разследващите полицаи с Европейската прокуратура също е уредено до голяма степен“. Така че, колеги, и господин Гочев, не мисля, че ще подкрепим Законопроекта на първо четене, ще помислим, групата ще реши, остава малко време. Защо? Защото, за съжаление, практиката ни досега в този парламент показа, че каквото и да предлагаме между първо и второ четене, и то най-доброжелателно, то не се приема, колеги, то не се приема просто защото е предложено от опозицията. Ако се бяха приели някои от нещата, които предложихме между първо и второ четене, може би нямаше днеска да това конституционно решение, с което се прогласяват част от разпоредбите за противоконституционни при закриване. Ние предложихме два варианта, да не говорим, че предложихме и срокове, по-ясно разписани. Така че какво да предлагаме вече? Чуваме едни и същи опорки всеки ден: как ние се страхуваме, как ние не искаме справедливост, как ние сме мафия и какво ли още не. (Реплики: „Времето, времето.“) Така че това е моят отговор на Вашите реплики и благодаря за тях и за възможността да говоря още три минути.

нямате време по Законопроекта. Има ли други желаещи за изказване? Не виждам. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване.

лекуваме българското общество от правния нихилизъм, който го е обхванал и който е от години. Ще бъде грешно да кажа, че само този парламент е наливал вода в тази мелница, не, много парламенти Ние отново се убедихме, че текстове, които би трябвало да са прецизни, професионални, стават жертва на политически игри. Ние отново се убедихме в това, че за една голяма парламентарна група, най-голямата, Конституцията е нещо като парапет – когато им е удобно го има, когато им е удобно го няма. Изобщо цялото впечатление, което оставяме – аз гледам не като юрист, гледам като човек, който изследва общественото мнение, а понякога му и влияе от доста години – оставяме впечатлението у хората, че наистина, първо, не знаем какво правим, второ, не знаем защо го правим и последното, от което се интересуваме, е възтържествуването на справедливостта. А повярвайте – отворете медиите и ще видите, че това е въпрос по-раним за българите от войната в Украйна, от енергийната криза, от инфлацията.

Аз гласувах против. Не че съм против идеята да се създаде структура на Европейската прокуратура, аз гласувах против, защото от дебата дори и за онези, които не искаха да чуят дебата, стана ясно, че такъв тип важни закони трябва да се изготвят в нормално време и да се спазва Конституцията на Република България. Но за нас е ясно, че сегашната власт

би трябвало в нормално време след нормално обсъждане, след нормален дебат да бъде приет. Но, господин Председател, господин Атанасов, не на ДПС изтече времето, изтече времето на тази порочна власт. И в навечерието на избори една власт, която е загубила доверието и в Народното събрание, и в обществото, и да се опитва арогантно да налага закони в нарушение на Конституцията – не бива. Още повече власт, която обслужва задкулисието на олигарха – и медиен, и енергиен бос в България, власт, която се създаде по моловете, а днес виждаме, че в задните седалки на някои джипки се опитват пак нови конструкции да правят. Ето това не бива! Затова в това време призивът ни е: нека да отидем на едни избори, да имаме едно сериозно, отговорно поведение преди изборите, за да може след изборите тези, които ще бъдат в Народното събрание, да положат онези усилия да създадат, да възстановят нормалността и в политиката, и изобщо да възстановим демокрацията, да възстановим държавността и веднъж завинаги да не се тръгва с реваншизъм в нарушение на Конституцията, а напротив – да създаваме закони, спазвайки Конституцията. Благодаря Ви.

Господин Председател, ние групата на ВЪЗРАЖДАНЕ не подкрепихме този законопроект по една много простичка причина той не отговаря на интересите на България и на независимостта на българската съдебна система. Когато преди няколко месеца в тази зала се обсъждаше, се гласува и се прие да се закрие Специализираният съд и Специализираната прокуратура, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепихме тогава управляващите, защото за нас това беше доброто решение за В момента обаче се изисква от нас като депутати да приемем за нормално, че когато има изискване на европейска, брюкселска бюрократична единица да почне да се разпорежда и да има правомощия в нашата държава, без това да има някаква санкция от каквато и да е българска институция, да има отчетност пред каквато и да е българска институция по нулев начин, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма как да приемем това нещо. Точно заради това няма как в момента – и не само в момента, а и на второ гласуване, ако въобще стигне дотам този законопроект, да го подкрепим. Пак казвам, не е проблем, когато трябва да се направят реформи в съдебната система, не е проблем, когато трябва да се реформира, ако въобще имаше за цел това мнозинство, което ни управлява доскоро и в момента продължава в последните дни на управление, когато създадохме парламентарна комисия за промени в Конституцията, която не се събра нито веднъж, за да направи съдебна реформа по какъвто и да било претекст претекст или начин, ние щяхме да подкрепим това нещо. Но в момента да се изисква от българското Народно събрание да даде сила на брюкселски бюрократи, каквито и да са те, под каквато и да е било форма, да няма по никакъв начин отчетност на това какво правят, защо го правят и какво правят с българския съд и прокуратура, ние няма как да се съгласим. ще подкрепим реформи, най-вероятно в следващия парламент – не тук и не сега, колкото и да прокламираха това управляващите до скоро, но не и под тази форма, която значи отказ от държавен суверенитет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Госпожо Министър, заповядайте – имате думата.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 но беше приключил преди това. Затова ще се възползвам от възможността да кажа няколко думи, като Ви благодаря за подкрепата. Мисля, че днес мнозинството подкрепи на първо четене един важен Законопроект – Законопроект, който който е в изпълнение на задълженията на държавата да осигури ресурсно работата на Европейската прокуратура на територията на Република Това е Законопроект, който е подкрепен от Европейската прокуратура, има положително становище от нея и е оценено, че тези текстове съответстват изцяло с Регламент № 1939/2017 г., а именно Регламента, който създава Европейската прокуратура. Становището е в материалите към Законопроекта. През тази година имах две поредни срещи с госпожа Лаура Кьовеши. На първата тя постави един много важен въпрос: как България ще изпълни задължението си да създаде организационни условия, добри условия за работата на европейските делегирани прокурори. Ще направя една скоба – много се говори за структурата на Европейската прокуратура, но да припомня, че тя действа на централизирано ниво и на децентрализирано ниво. Децентрализирано ниво с европейските делегирани прокурори на територията на всяка една от държавите членки. Администрацията на Европейската прокуратура обслужва само Европейската прокуратура на централизирано ниво. На децентрализирано ниво задължение на държавите членки е да осигурят ресурсите. Също така разходите по разследването се поемат от националните държави, само в изключителни случаи по решение на Европрокуратурата. Действията по разследването се поемат от бюджета на Европейската прокуратура. И да, това е проблем на Регламента, както заедно с още няколко други. Но Регламентът е в този вид и сега и ние трябва да го приложим. Да се върна на първата ми среща с госпожа Кьовеши. Тя поиска подкрепата на българската държава, за да не изпадат европейските делегирани прокурори в следната ситуация: да правят искане за назначаване на експертиза и Специализираната прокуратура да отказва. Това означава, че по този начин организирана работата, ние всъщност нарушаваме Регламента, който изисква Европейската прокуратура да действа самостоятелно, националните органи да ѝ оказват съдействие и съответно действията по разследването да бъдат извършени в координация с националните разследващи органи. Именно това решаваме с този законопроект даваме им възможност, осигуряваме ги административно европейските делегирани прокурори, обезпечаваме ги финансово, създаваме добри работни условия, тоест разбирайте помещения. Не правим нов държавен орган, нито променяме структурата на Европейската прокуратура. Няма такава цел Законопроектът. И да, действително ограничаваме правомощията на главния прокурор спрямо европейските делегирани прокурори, но това го изпълняваме в изпълнение на специфичен текст текст от Регламента, а това е в чл. 6, който казва, че европейските делегирани прокурори, тоест въобще прокурорите от Европейската прокуратура не могат да търсят нито да приемат указания от никакви външни за Европейската прокуратура лица. Тоест, колеги, ние привеждаме нашия закон в съответствие с пряко прилагащия се закон. Затова Ви благодаря за подкрепата. Аз много внимателно слушах дебата и действително има елементи, които трябва да бъдат прецизирани между първо и второ четене. Благодаря за предложенията, предложенията, включително и коментара на господин Балачев за техническата грешка в разпоредбата на една от точките на Законопроекта. Така че още веднъж благодаря. Министерството на правосъдието активно ще участва в дебата за прецизиране на разпоредбите

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Предлагам срокът по чл. 79, ал. 1 за предложения да бъде намален на 5 дни.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Надявам се всички от Вас да осъзнават сериозността, когато се правят промени в Закона за съдебната власт – същите не могат да се правят спешно, в спешен порядък, особено когато е бил налице толкова сериозен дебат на първо четене. Именно затова смятам, че срокът не бива да бъде намаляван, а би следвало даже да бъде увеличен. Така че аз ще предложа срокът да бъде увеличен на 14 дни най-малкото, за да може да се направят съответни предложения, които да са основани на един специфичен анализ на това какво се опитваме да направим, тъй като според мен доста хора днес в залата сякаш не успяха да разберат какво се прави с този законопроект, какви нови правомощия се дават и каква безотчетност се опитват да бъде създадена. Затова правя обратно предложение – даже искам срокът между

Доклад на Комисията по бюджет и финанси. Господин Каримански, заповядайте. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 47-254-01-75, внесен от Деан Петков и група народни представители на 17 юни 2022 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 47-254-01-96, внесен от Любомир Каримански, Ива Митева и Андрей Михайлов на 11 юли 2022 г.

Радостин Василев – министър; Министерството на финансите: Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“, Ирена Христова – началник на отдел „Процесуално законодателство“ в дирекция „Данъчна политика“, и Момчил Турлаков – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“; и на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“: Александър Тодоров – изпълнителен директор, и Рада Гьонова – директор на дирекция „Правна и обществени поръчки“. От името на вносителя Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 47-254-01-75, беше представен от Деян Петков, който посочи, че с предлаганите промени се дава възможност на държавния хазартен оператор Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ да разшири физическата мрежа от крайни точки за продажба и да ограничи предлагането на продуктите си само в поддържаната от него собствена приемателна мрежа. С цел разширяване портфолиото от игри, които Българският спортен тотализатор може да организира, се предлага да се допусне организирането на онлайн моментна лотария. Предлагат се промени в чл. 10 и чл. 10в от Закона за хазарта. Целта на Законопроекта е да се осигурят допълнителни финансови средства за Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. Министърът на младежта и спорта господин Радостин Василев допълни, че със Законопроекта се отстраняват някои от грешките, допуснати при последното изменение на Закона за хазарта, като според изчисления на Министерството 1000 пункта на държавния хазартен оператор следва да затворят от 1 август 2022 г. Той подчерта, че е необходимо да се подкрепи дейността на Българския спортен тотализатор в посока да се използват възможностите за носене на печалба, а не на загуба. Становището на Министерството на младежта и спорта е, че подкрепя и двата внесени законопроекта. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на Правилника за

предвиждащи разширяването на портфолиото на държавния хазартен оператор, отпадането на ограничението, считано от 8 юни 2022 г., той да организира хазартните игри само в собствени или наети пунктове с нает персонал, но под условие пунктовете да бъдат лимитирани като брой и в случаите, когато разпространението на хазартни игри не е организирано чрез собствени пунктове – разпространението от външни лица да бъде организирано при условията на франчайз. Подкрепят в разпоредбите на чл. 40 и в санкционната норма на чл. 116, ал. 1 от Закона за хазарта терминологично думите „спиране на дейността“ да се заменят с „преустановяване на дейността“. Не подкрепят останалите законодателни предложения. Считат, че те не са мотивирани, неясни са, нецелесъобразни, в противоречие с действащи норми от Закона, в разрез със защитата на уязвимите лица. Застават зад позицията, че рекламата на хазартните игри трябва да бъде социално отговорна и да предпазва от хазартна зависимост, особено младите хора, както и че е недопустимо рекламирането на спечелилия участник и спечелената сума в медиите, с което той ще бъде подложен на риск от рекет и изнудване. Според тях предлаганото допълнение в определението за „залог“ ще създаде риск от злоупотреби и възможности за избягване на плащането на държавните такси по чл. 30 от Закона за хазарта.

Приемат, че така формулирани, разпоредбите ще създадат дискриминация между организаторите на различните хазартни игри, ще се създаде затруднение в тълкуването на действителния смисъл на правните норми, зависимите лица ще се лишат от защита по отношение на определени хазартни игри и ще се облекчи положението на определени хазартни игри. Отделно от изложените от тях аргументи, подкрепят и становището на Министерството на финансите. От името на вносителя Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 47-254-01-96, беше представен от господин Любомир Каримански. Той посочи, че Законопроектът се фокусира изцяло върху запазването на тотопунктовете на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ от август 2022 г. Важното е, че с предложеното допълнение на чл. 10в, ал. 3 от Законопроекта се предвижда всяко лице, което има проблеми с хазарта, както и лица, податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост, ще могат да поискат да не бъдат допуснати до участие в хазартни игри, организирани от лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта и до хазартните игри, организирани онлайн. В същото време и въз основа на направен анализ от Министерството на финансите се предлага тотопунктовете да се лимитират от 5000 на 3000. Според анализа общият принос на външната мрежа към постъпленията е 15% от постъпленията от числови игри, което за тази година е приблизително 15 млн. лв. за тото игри. По отношение на разходите за издръжка – от месец януари до месец май 2022 г. средномесечно 1 пункт вътрешна мрежа има преки разходи от 3431 лв., или общо за всички – 2 178 685 лв. От месец януари до месец май 2022 г. пункт външна мрежа средномесечно има разходи от 476 лв.

Професор Румен Гечев изрази позиция, че трябва да се спаси Българският спортен тотализатор и усилията трябва да бъдат насочени натам, а другите промени следва да се обсъждат по-нататък. Според него държавният хазартен оператор е държан настрана от бизнеса и затова реализира загуби. Господин Йордан Цонев заяви, че парламентарната му група ще подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 47-254-01-96, и няма да подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 47-254-01-75. По този начин би се дало справедливо преимущество на Българския спортен тотализатор, като се отчита, че сега не е времето за други промени по Закона за хазарта. Госпожа Венеция Нецова-Ангова посочи, че акцентът трябва да е върху развитието на държавния хазартен оператор и тяхната парламентарна група ще подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 47-254-01-96. Господин Кирил Ананиев заяви, че по първия законопроект следва да се направят много и задълбочени анализи, а предложеният втори вариант на законопроект има подробни мотиви и неговата парламентарна група ще го подкрепи. Представителят на Министерството на финансите госпожа Людмила Петкова отбеляза, че поддържат становището си по първия законопроект и подкрепят втория законопроект. Министър Радостин Василев подчерта, че единственият начин „Българският спортен тотализатор“ да остане стабилен е да продава билетчета извън собствените си пунктове и трябва да е равнопоставен с другите хазартни оператори. Председателят на Комисията по бюджет и финанси господин Любомир Каримански изрази притеснението, че с първия законопроект се връща уредбата на така нареченото „търкане на талончета“, което е предпоставка за развиване на хазартна зависимост в младото поколение, както и засяга податливи към хазартни игри лица. Освен това предлаганите промени в чл. 9, ал. 1 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 47-254-01-75, следва да бъдат подложени на задълбочен дебат и да се реализират от правителство с широк хоризонт, за да може да се контролира ефективно. Не е предложено и отмяна на § 99 от от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, който беше предложен от господин Петков. (обн., ДВ, бр. …). Изрази позиция, че между първо и второ гласуване на втория законопроект ще внесат редакционни предложения. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси: – с 1 глас без „против“ и 18 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 47-254-01-75,

Господин Председател, изключително интересни неща се случват в последните дни. При положение че управляващите все още постоянно повтарят мантрата как трябва този парламент да продължи да съществува, как те трябва да съставят правителство, за да може този парламент да приеме спешно 21 законопроекта, свързани с Плана за възстановяване, в същото време входират Законопроект за хазарта. Няма лошо. Важно е това нещо, което в момента обсъждаме, тъй като се касае да се запазят пунктовете, в които тотото е разположено. Парадоксът обаче не свършва дотук с приоритетите на все още управляващите ни. Когато в Комисията по финанси се обсъждаше законопроект, вкаран от „Продължаваме Промяната“, се случи така, че „Продължаваме Промяната“ не подкрепи собствения си законопроект. Не знам как точно това нещо си го обясняват те, как го обясняват и на своите избиратели и въобще как виждат това нещо в законодателната си дейност вкарва се законопроект, който в Комисията не го подкрепят и не го искат. Не е за първи път, друг път също се е случвало, но истината е, че се вкара от тяхна страна законопроект, който освен запазването на тотопунктовете даваше възможност тотото, Българският спортен тотализатор, освен това, че запазва монопола си в разпространението на така наречените талончета, които се търкаха и даваха приходи от стотици милиони в бюджета, да могат да се разпространяват вече не само в тотопунктовете, а и на други места. Това беше едно от основните неща. крокодилските сълзи, образно казано, за този бюджет, който се прие, и се оплакват, че няма да има приходи, за да бъде изпълнено всичкото това нещо, което беше одобрено в залата, вкарват законопроект, който ще гарантира стотици милиони приходи, но в Комисията не го подкрепят. Само ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепи тяхното предложение. Те гласуваха заедно с всички други партии в парламента. Само парадокс – отбелязвам го. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че е важно, при положение че запазваме монопола на Българския спортен тотализатор за въпросните талончета, никой не предвижда в тези законопроекти това статукво да се промени, напротив, запазва се. И аз не мога да разбера защо те дадоха в последния момент такъв сигнал и, образно казано, се отказаха от всичкото това нещо, което предлагаха, и са входирали, и трябваше да се приеме. И щяха да получат одобрението на ВЪЗРАЖДАНЕ в това нещо. В момента обсъждаме техния Законопроект, който не мина в Комисията, мина съвсем друг, който просто отхвърля и не коментира талончетата, а запазване на това състояние, което е в момента. За мен не е нормално това нещо, което се случва. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепим техния законопроект. Ще подкрепим и другия. Това не е проблем. Въпросът е, че когато даваш заявки, че искаш спешно да остане този парламент да работи и да промениш 21 закона, за да усвоиш едни средства по европейски програми, в същото време се занимаваш с други законопроекти, които не приемаш. Това е всичко друго, но не обмислени, целенасочени и управленски действия на политическа сила, която има претенции да управлява България.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ганев, ако се бяхте запознали малко по-внимателно, в детайли, и бяхте сравнили предложението, направено от колегите за Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, в тяхното предложение Вие ще видите, че те предлагат чл. 9, ал. 1 да бъде изменена така, че да позволи отново търкането на билетчета свободно в цялата търговска мрежа. Това не можем да допуснем на този етап, без да знаем как това се контролира, без да знаем дали това няма да създаде концентрация в точно определени, било то франчайз обекти или други такива. Нямаме дебат по този въпрос. И аз не знам защо изобщо трябва да казваме, такава мотивация изобщо да изразяваме от тази трибуна, тъй като ние много ясно казваме в чл. 9, ал. 1 кои са уязвимите лица и как те трябва да бъдат спрени да продължават да бъдат уязвими. Там са изброени всички забрани. И тези забрани са изключително важни. Както и вкарваме онлайн лотарията в същата тази забрана. Иначе – да, съгласен съм, че може би ще се увеличи приходът, но Вие и ние няма как да знаем как ще бъдат контролирани всички тези билетчета по бензиностанции, в търговски мрежи и навсякъде. Това е едното нещо. И следващото, не сте обърнали най-вероятно внимание, че с § 99 се урежда именно продължаването на съществуването на тези тотопунктове, които ще могат да продължат дейността си след август месец. А този параграф изобщо отсъства от първия законопроект. Е, как тогава ще ги удължим?! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви. Има ли друга реплика? Не виждам. Господин Ганев, желаете ли дуплика.

фактът, че в момента дори с Вас водим този диалог, конструктивен, показва отношението на вносителите на въпросния законопроект. Това, за което наблегнах и което беше най-важното за законодателната им сила и в този момент. По отношение на това конкретно, което казахте. Именно защото съм го чел, затова пак ще повторя, което е важно. това е на първо четене и, както знаете, между първо и второ четене всички тези проблеми, които повдигнахте, особено по втория, основния проблем за липсата в техния законопроект,

Парадоксът е, че те не искат да си защитят добрите неща. Иначе лошите, за това, основното, което казахте – липсата на този параграф, е нещо, което на второ четене би могло да се отстрани, да се допълни и да стане. По отношение на първото нещо, което изтъкнахте като довод. Пак казвам, и Вие го знаете, то е ясно написано – монополът на Държавната лотария за това нещо се запазва, никой няма друг достъп да продава такова нещо, такива талончета. Да, контролът на това къде, как и точно да стане по същия начин е детайл, който може да бъде отстранен, да бъде коригиран, да бъде вкаран в определени рамки при желание между първо и второ четене. И обсъдено. Така че това, което изтъкнахте като доводи, е факт, но не е проблем за отстраняване и приемане на този законопроект. За съжаление, в залата най-вероятно само ние ще го подкрепим, но оттам нататък

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, по поставените въпроси в моето изказване. С оглед на настоящата политическа обстановка и необходимостта в кратки срокове да се приемат ключови закони за изпълнение на реформите за усвояване на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост от „Продължаваме Промяната“, считаме, че във връзка с направените предложения по Закона за хазарта, спешната и важната задача е да предотвратим фалита на Българския спортен тотализатор и да запазим тотопунктовете. Знаете, че е заложено още през 2019 г. около 60% от пунктовете да затворят следващия месец. Смятаме, че това е неоправдано, и затова ще подкрепим тази мярка, която е належаща и трябва да се резолира в много кратки срокове. Тук трябва да се обърне внимание, че ще направим редакционни предложения по Законопроекта на господин Каримански по предложените параграфи между първо и второ четене. И накрая бих искала да споделя, че системните промени за ремоделиране на сектора смятаме, че е необходимо да бъдат паркирани на този етап предвид гореизложеното – неясния мандат на парламента, както и необходимостта да се фокусираме върху спешни и важни задачи като реформите в Плана за възстановяване и устойчивост – ПВУ. И също така за тези системни реформи и ремоделиране е необходим широк дебат и обществено обсъждане. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ангова, доколкото разбрах от Вашето изказване, липсва политическа воля от вносителите да продължат реформата в Спортния тотализатор така, както са я внесли. Така е и като гледам и самото гласуване на Комисията – дори и тези, които са го внесли, май няма да си го подкрепят. На мен ми стана любопитно, само че като казахте, че и да продължим с реформите по ПВУ. Много ми е любопитно да разбера, все пак аз го задавам този въпрос от известно време насам, кои са тези реформи? Защото до момента има една неяснота въобще какво се предвижда? Чуват се 22 закона. Впрочем на сайта на ИСУН 2020, а там не са 22 законопроектите, а са по-малко, от тях нито един не е в етап Народно събрание, тоест Министерският съвет пак не си е свършил работата. Тоест парламентът как да се съсредоточи върху реформи по законодателството, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, при положение че Министерският съвет не си е свършил работата? Освен ако не се появят народни представители, които в спешен порядък да започнат да внасят тези законопроекти. Това ще видим, дали тази практика ще се наложи. Колкото до самия законопроект, мисля, че колегите преди малко го казаха,

Уважаеми господин Председател, колеги! Госпожо Ангова, аз пак не можах да направя връзката, както каза и колегата Гаджев, между Плана за възстановяване и устойчивост и предложения законопроект, който Вие като вносители сами няма да подкрепите. Понеже днес дебатираме и по двата законопроекта, които са предложени за изменение в Закона за хазарта, да подчертаем, че съществената част от Законопроекта на колегата Каримански и групата вносители, се припокрива с този, внесен от Вашата парламентарна група и други колеги. Въпросът беше и това дискутирахме на Бюджетната комисия: защо не подкрепихме мнозинството в първата част на предложения законопроект? Защото е внесен от група народни представители. Коментирахме, че правомощията и промените, които той предлага в своя състав, основен, засягат прекалено широк кръг обществени интереси и не е имало време за обществено обсъждане на Законопроекта – Вие също присъствахте. Но аналогията, която направихте с Плана за възстановяване и устойчивост и бързината, с която законопроекти, които да подкрепят усвояване на средствата от него, няма връзка с този законопроект. Доколкото втората част и вторият законопроект ще бъдат подкрепени, виждам, че и от Вашата парламентарна група се съгласява и така е правилно, за да дадем наистина възможност на Българския спортен тотализатор да продължи дейността си в обема и правомощията, които има, с даже леко разширяване. Но Планът за възстановяване и устойчивост, както каза и преждерепликиращият колега, няма връзка тук. За съжаление, от справката, която направихме с Министерския съвет по Плана, тепърва започва да се работи по тези 22 законопроекта, ако не ме лъже паметта, един или два тази седмица, които бяха по-скоро ратификации – не изменения в законодателството, бяха приети от Народното събрание. Но беше хубаво Министерският съвет, а и колегите от „Продължаваме Промяната“, да имате разписани срокове. И когато те бяха едно от условията за продължение на Ваше

Промяната): Благодаря Ви. Разбирам, господин Гаджев, че искате да изместите дебата по-скоро към Плана за възстановяване. Да, но поради аналогията, която направих, ще отговоря с информацията, която имам към момента. По отношение на реформите, които са заложени, те се намират, както Вие казахте, на сайта на ИСУН. Има актуална информация, която се обновява всеки ден. Като, да, има разлика между брой закони и законодателни предложения, 22 са законодателните предложения, законите, ако не се лъжа, са около 17. Можете да се запознаете с това. А на Бюджетната комисия вицепремиерът Василев обяви, че около 13 от законодателните предложения са в процес на готовност, така че не се тревожете, очаквайте ги. И също така исках да Ви споделя, че всъщност тези законодателни предложения трябва да се приемат до края на тази година. Не знам какво е Вашето очакване, как точно смятате, интересно ми е да разкажете за Вашия план – как го виждате за следващите месеци. И всъщност с това искам да адресирам, че наистина тези предложения и промени са много ключови и много важни. Не зная защо толкова сте се фокусирали върху тях. Може би част от тях Ви притесняват, особено във връзка с обществените поръчки, не знам, или с други? Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Ангова. Следващият записан е господин Гечев. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, колеги! Първо, искам да заявя за пореден път, че лично аз съм категоричен противник на всякакъв хазарт и споделям политиката на много страни – членки на Европейския съюз, и извън него, където хазартът е забранен, или ако е разрешен, той е разрешен в отделни градове. В това число и в САЩ, които са флагманът на свободната пазарна икономика, както знаете, това е силно ограничено. тъй като няма достатъчно противници на хазарта, а има достатъчно приятели, всъщност трябва да се съобразяваме с реалностите и да оптимизираме хазарта, така че той да е от полза на фиска, на българския бюджет, а чрез преразпределението на приходите, и на българската икономика, на българския спорт и за решаване на социални проблеми. Но, уважаеми колеги, предлагат се два проекта. Ние отново обсъдихме в парламентарната група – ще подкрепим и двата проекта, тъй като основната цел на проекта е да се гарантира интересът на държавната фирма в хазарта – Държавен спортен тотализатор, тъй като въобще не е техническа грешка, но при предишна корекция на закона мисля, че господин Симеонов предложи тази поправка, която трябваше, каква наглост бих казал аз, Държавният спортен тотализатор сега, на 8 август, трябваше да се закрият няколкостотин, мисля 1000 пункта на тотото, за да бъде още по-приятно и още по-обезпокоително за частния бизнес да си трупа печалбите. Освен това ние взехме отношение по този въпрос, тъй като да припомним, че според Агенцията за държавна и финансова инспекция, потвърдена от правителството на колегите от ГЕРБ и техните съюзници, и лично от премиера господин Борисов, те установиха, че с хазарта са откраднати към 700 млн. лв., 500 и няколко млн. лв. дължими такси, и заедно с лихвите – към 700 млн. лв. те сами оцениха. Тези пари към момента не са върнати. Освен това тези, които са пропуснали 700-те млн. лв. в полза на държавата, са заместник-министър на Министерството на икономиката тогава, заместник-министър на Министерството на правосъдието, офицер от ДАНС, директор от Националната агенция за приходите, шефът на Надзора на Комисията за хазарта, назначаван, директно предложен от министъра на финансите тогава. И какви са резултатите към момента? Парите ги няма, директорът от НАП, който беше представител дълги години, тихичко си даде оставката и се покри. Така се покри и офицерът от ДАНС, който, доколкото разбрах, е напуснал ДАНС и сега се занимава с частен бизнес. От хазарта има един-единствен човек, който е следствен оттогава, и да сте чули нещо? Няма да чуете, тъй като има чадър и той най-вероятно ще бъде покрит. Така че да припомня за огромния скандал за 700 милиона загуба. Второ, стана ясно, че фирмата „Държавна лотария“ години наред е държана умишлено в ъгъла, само в офисите на Държавната лотария, без да се бърка на широкия пазар на частните фирми. Освен това, както и рафинерията, това беше най-вероятно, почти съм сигурен, единствената лотарийна фирма в света, която беше на загуба. Не само че е била на загуба при Вашето управление, колеги от ГЕРБ, но тя даже е е изплащала, така да се каже, осигурявала средства за награди в спорта. Тоест декапитализацията на фирмата е продължавала. Поради тази причина сега трябва да вземем решения, които да минимизират загубите. Едното е да запазим пунктовете на Държавния тотализатор, и второто, между първо и второ четене, аз мисля, че все още имаме шансове да увеличим полето на реализация на на инструментите, на услугите, които предлага Държавният спортен тотализатор, защото някак си не ми дава мира това, че ние ще продължим да ограничаваме полето на продажби на такива хазартни инструменти от държавната фирма и ще оставим частните фирми да си разиграват коня така, както те искат. Тоест те да си усвояват печалбите, а пък държавната фирма да бъде държана в ъгъла. Така че там имаше една клауза в първия закон, която може при второ четене да бъде вкарана в закона, който предложиха колегите от ИТН, така че да осигурим оптимални условия и за държавната фирма, и за фиска, тъй като няма никакви гаранции, че частните фирми ще продължат и ще плащат в необходимия размер дължимото на българската хазна. И още една бележка, колеги. Тъй като казах, че по принцип хазартът е социално несправедлив, той създава зависимости, създава проблеми на хиляди семейства, не е възпитателен за младежите, но тук има един пункт, с който няма да се съглася. Няма как да ограничаваме държавната фирма тогава да не се търкат талончета, при положение че какво ще излезе? Значи, ако частна фирма продава талончетата и нашите деца ги търкат, това е много възпитателно, това е благородно, това е много хубаво, обаче ако талончето е издадено от държавната фирма, това е лошо, това не ги възпитава. Така че в заключение ще Ви кажа следното – познаваме се добре, уважаеми колеги! Стана дума за този бизнес и престъпното ограбване на българската хазна със 700 милиона. Разбрахме и за пълен съпорт, разбрахме за носене на средства, но не за това говорим в момента. Това, което искам да Ви кажа, е, че като слушах разискванията по двата закона тогава, като слушам и тук, трябва да Ви кажа, че някои хора въобще не мразят този частен хазартен бизнес. Тук са установени някакви връзки, които се опитват да влияят на нашите решения, тъй като става дума за стотици милиони левове. Така че, в заключение, нека да защитим държавния интерес, нека, ако се правят промени в Закона, да бъдат такива, че по принцип да ограничават хазарта. Тъй като, колеги, приходите от хазарта са големи, но не аз, специалисти са установили, че разходите по последиците от хазарта са много по-големи за държавата. Навсякъде по света хазартът върви с престъпност, с проституция, с измами, с наркотици. Това е известно на всички. Така че трябва да мислим за в бъдеще как да запазим интереса на българското общество и да опазим нашите деца и младежи от тези пагубни последствия. Благодаря Ви.

Ще се хвана за Вашето последно изречение: „да опазим подрастващото поколение и младежите“. Много бих искала на залата да обясните, защото Вие сте вносител на този законопроект, заедно с господин Петков, мисля, че Деян Петков се казваше, ако бъркам името, се извинявам, който не можа да ни обясни на Комисия, но Вашата промяна в чл. 9 какво гласи? Не гласи ли точно обратното, което и Министерството на финансите го потвърждават – да не опазим младежта, децата и подрастващите, а напротив, да ги подтикнем? Затова бих искала, въпреки че ще Ви е кратко времето, да обясните точно чл. 9 на залата. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моята реплика ще бъде много кратка. Професор Гечев, в последните вече повече от две години не съществуват частни хазартни фирми, които да търкат билетчета. Спортният тотализатор е държавен монопол и като държавен монопол не се позволява на частни фирми да продават където и да било билетчета и да се търкат. Така че ние не сме в тази хипотеза. Нека да разглеждаме нещата така, както трябва да бъдат решени – последователно, съобразно това, което се предлага като норми в двата законопроекта. Благодаря

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гечев, в Законопроекта, който сте подписал Вие като известен враг на хазарта в кавички, включително с колегите от „Продължаваме Промяната“, включително с председателя на Комисията по младежта в Народното събрание господин Ченчев, изрично се казва, че че – ще помогна, като прочета чл. 9, който Вие сте подписал и сте внесъл в Народното събрание: „Забранява се организирането и разпространението на лотарийни игри с изключение на числова игра бинго, игра със залагания с резултати, спортни състезания, надбягване с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти в сгради, в които са разположени структури на държавна администрация, независимо от вида и собствеността им, както в учебни, лечебни и здравни заведения.“

Трябва да призная, първо, като стана дума за талончета и други, че никога не съм си пилеел времето, нямам време, имам по-важни неща, за да се правя на специалист по хазарта. Това, което Ви казах, е, че хазартът е вреден по мое дълбоко убеждение. Но след като е допуснат в законите на България, наша обща грижа е да видим как да минимизираме отрицателните ефекти. Не бива в никакви училища да се продават никакви талончета – тук нямаме никакво разминаване, но сега да Ви отговоря на въпроса. На заседанието на Бюджетната комисия изрично казах – колегите знаят, винаги съм подкрепял Министерството на финансите, когато става дума за защитаване на фиска, изрично подчертах, че съм изумен от този текст в мотивите на Министерството на финансите – направо съм изумен, където те пишат, че точно държавната фирма, ако разширява дейността си, ще бъде много зле педагогически за младото поколение. Чакайте сега! За българското Министерство на финансите хазартът може да се разширява, ако е от частни фирми, не може да се разширява, ако е от държавни фирми. Тук идеята е следната, и което споделям, че държавната фирма, след като е разрешен хазартът, трябва да може да оперира във всички сектори, където оперират и частните фирми. Откъде накъде ще ограничаваме пазарната конкуренция в полза на частните фирми? След като частните фирми ограбиха българския народ с помощта на бившето правителство, според което откраднаха 700 млн. лв. … (Реплики от народния да оставим сега частните фирми без допълнителна конкуренция от държавата. Пак повтарям, държавна фирма, която беше на загуба – и тук не искам да споменавам за мои въпроси към Ваши министри, които тук се чудеха какво да отговарят, защо има държавна фирма, лотарийна, която е на загуба? Така че да не влизаме в това поле. От тази гледна точка, пак казвам, ако ще съществува хазартът, той трябва да бъде под непрекъснат, засилен и безапелационен контрол на държавата, да се ограничи въздействието върху младите хора, да не се допускат хора със зависимости, да си плащат таксите, както се плащат по целия свят. Накрая, ако можем да закрием този сектор, още по-добре. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Благодаря, господин Чолаков, Вие ще ме допълните след това. Колеги, първо искам само да Ви разкажа по-точно какво се случи в Бюджетната комисия.

това се случи. След това един министър в оставка се наложи да му помогне и да дообясни какво се случва в този законопроект. Искам да Ви подчертая защо ние няма да подкрепим Законопроекта, предложен от Деян Петков и група народни представители. Ще Ви зачета много кратко: „Чл. 9, ал. 1 в сегашния текст: „Забранява се организирането на хазартни игри в сградите на прилежащите им площи, публична държавна собственост – и така нататък – в които са разположени структури на държавна администрация, независимо от вида на собствеността им, в учебните, лечебните и здравните заведения, както и със собствените обекти без нотариално заверено писмо съгласие на всички съсобственици в жилищни сгради и в режим на етажна собственост, без решение на Общото събрание на собствениците, взети по реда на Закона за управление на етажната собственост.“ Ще Ви зачета сегашния текст. Освен че господин Каримански каза хазартните игри с какво се заменят и с търкащите билетчета се пише: „Забранява се организирането, разпространението на лотарийни билети, игри с изключение – няма да чета нататък в които са разположени структури на държавната администрация, независимо от вида на собствеността им, както и в учебните, лечебните и здравните заведения.“ Така прочетено заедно със становището на Министерството на финансите, а ние пак твърдим, че това не ограничава младежта и подрастващото поколение. Напротив, дори дава и разрешение в блока без разрешение на етажната собственост

каквито и призиви да отправяте от трибуната да излезе Деян Петков да обясни, той няма да може да го направи, защото този закон не е писан от него, а е писан най вероятно от Радостин Василев – бившият министър на спорта, който, както знаем е изключително морален, не е фурнаджийска лопата и не е предател. В този закон не е вкарал текстове, които да изкушават младите хора да се занимават с хазарт и изобщо не позволява това да се случва в училища и болници. Най-вероятно го е направил абсолютно ей така, без да приемем, че някой ще се възползва от това, а той не знае, и то се е случило случайно. Така че господин Деян Петков не знае какво е подписал. Той не го е чел и не може и да го обясни според мен. Ако може, да ме опровергае, нека да излезе и да обясни какъв е смисълът на Закона и как предпазва младежта? Що се отнася до колегите от БСП. Хубаво е да подкрепите Законопроекта на „Има такъв народ“, за да не изпадате в глупавата ситуация да твърдите, че хазартът има отвратителна социална функция, а същевременно гласувате и Законопроект, който позволява да се търкат талончета навсякъде. Знаете какъв проблем беше и каква зависимост носи, но пак Ви казвам, този закон – вносителят, който стои най-отпред, той

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Димова, спомням си много ясно в Комисията какво говорихме. Вие бяхте запознати с мотивите по Законопроекта и аз акцентирах върху това, че всъщност основното нещо, което трябва да направим, е да спасим тези тотопунктове от затваряне. Каквото и да правите и за каквито думи да се хващате Вие и Вашите колеги, това не променя факта, че през всичките тези години на Вашето управление частният бизнес е бил толериран спрямо държавния. Господин Гечев каза доста от нещата. Няма смисъл да го повтарям. И според мен това е основното, върху което трябва да се фокусираме – на тези 1000 семейства да останат техните близки на работа и тези тотопунктове да продължат да работят. А на господин Йорданов – това е просто гласът на разочарованието, който остава в миналото.

Благодаря, господин Председател. Колеги, благодаря на господин Петков. Това чухме и в Бюджетна комисия: „Госпожо Димова, запознали сте се с мотивите, става въпрос за тотото, пред Вас са.“ Ако така внасяме законопроекти, и то толкова важен Законопроект за хазарта, който заслужава обществено обсъждане от всички, а не на крак,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Основната цел на Българския спортен тотализатор е да осигурява средства за финансиране на обществените политики в областта на физическото възпитание и спорта и културата в страната.

от тях, или 1,8% от приходите, отиват във фонд „Култура“ и 10% за изграждане на спортна инфраструктура в училищата. Тези отчисления представляват около 40% от бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020-а и 2021 г., примерно. Независимо от факта, че действащият закон за хазарта предоставя монополна възможност на Българския спортен тотализатор за организирането на моментни лотарийни и тото игри, са налице множество ограничения и пречки за осъществяване на дейността в оптимален обем. Основната пречка е свързана с ограниченията на Българския спортен тотализатор да извършва дейността си чрез свободно разпространяване на продуктите си в подходящи търговски обекти и само в поддържаната от него собствена приемателна мрежа. С одобрен от Комисията по бюджет и финанси Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен от господин Каримански и група народни представители, се отстраняват някои от пропуските, допуснати при последното изменение на Закона за хазарта, които ще доведат до затваряне на близо 1000 пункта на държавния хазартен оператор от 7 август 2022 г. В момента Българският спортен тотализатор разполага с 640 собствени пункта за залози и 960 на партньори. За сведение частните оператори, предлагащи моментни лотарийни игри на пазара през 2019 г. разполагаха с близо 14 хиляди физически точки за продажбата на талони, през които реализираха оборот от порядъка на милиард и половина лева. Считам, че основната задача да бъде запазена финансовата стабилност на Българския спортен тотализатор и да се осигурят допълнителни финансови средства за тотализатора, а оттам и за бюджета на Министерството на младежта и спорта, Фонд „Култура“ и за изграждане на училищна спортна инфраструктура ще бъде изпълнена след приемане на предложения от господин Каримански проект. Предложението дава възможност на предприятието да оптимизира и модернизира търговската си мрежа. Даването на възможност на Българския спортен тотализатор да реализира дейността си извън собствените си пунктове за залози в рамките на 3 хиляди обекта ще даде възможност за достигане на приходи от над 350 млн. лв. още през следващата година. За сравнение оборотът на тотализатора за 2020 г. е 245 милиона, а за 2021 г.

на чл. 13, ал. 1 в Законопроекта на господин Каримански разширяват обхвата на хазартните игри, организирани от Българския спортен тотализатор. Спортният тотализатор ще може да организира игри със залагания върху случайни събития, със залагания, свързани с познаване на факти. Разширяването на портфолиото на Българския спортен тотализатор ще даде допълнителна възможност на предприятието за увеличаване на приходите и постигане на финансова стабилност. Предлаганите промени в първия законопроект на господин Деян Петков и група народни представители, отхвърлен от Комисията по бюджет и финанси, би трябвало да бъдат подложени на изключително задълбочен анализ и дебат за постигане на по-ефективен контрол от страна на държавата и считам, че не са от първа необходимост за постигане на финансова стабилност на предприятието. Затова Ви призовавам да подкрепим Законопроекта на господин Каримански, подкрепен от Комисията по бюджет и финанси, като смятам, че той е оптимален и адекватен към потребностите на Българския спортен тотализатор в момента. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Кралев. Реплики има ли? Господин Ананиев, заповядайте. Вие бяхте министър на младежта и спорта запознахте с Вашето мнение кой закон трябва да се гласува и кой не. На мен ми е интересна връзката между хазарт, за да привлечем пари и да можем да ги насочим към спорт и младежи, нали това е идеята всъщност на Спортния тотализатор.

младежите в момента извършват повече хазарт или извършват повече спорт като цяло? Единият от огромните проблеми в България е, че нашите младежи, за съжаление, се занимават повече с хазарт. И не говоря за тотото, не съм виждал да пускат тото, но да играят на ротативки и на всякакъв друг хазарт съм виждал. Много ми е интересно Вие като министър, който се изказа конкретно по темата хазарт, какво мислите по тези въпроси. В какво състояние в момента е младежта относно хазарта, който е огромен бич на нашето общество. Тъй като сте се занимавали с политики, с налагане на нещо, което трябва да се случва за младежите. Аз мисля, че в момента, за съжаление, в България нашите младежи се занимават повече с хазарт, отколкото със спорт и това се дължи на политики, които е трябвало Вие да наложите. Аз например… пак ми е интересно да чуя Вашето мнение – аз например, бих забранил реклама на хазарт по национални медии. Какво е Вашето мнение за това да се рекламира всякаква форма на хазарт

нашите младежи мислят повече за спорт. За съжаление, мислят повече за хазарт, така че като един дългогодишен министър, ми е интересно какво мислите по въпроса. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кралев, доколкото съм запознат, частни оператори на хазартни игри извън онлайн няма от няколко години, включително е забранена и рекламата на хазарт. Искам да ми помогнете да разбера внесения от „Продължаваме Промяната“, БСП и независимите законопроект, искам да Ви прочета, или по-скоро да Ви цитирам, подчертаните части в мотивите. Като човек, който е бил министър на младежта и спорта, как намирате тези изречения? Първо подчертано: „С предложените промени ще се повиши доверието на широката общественост в дейността, осъществявана от хазартните оператори.“ (Смях от ГЕРБ-СДС.) Това е много подкрепящо борбата с хазарта. Това е в мотивите, подписани от n на брой представители от „Продължаваме Промяната“, БСП и независимите. Следващ абзац:

счита се, че това са игрите, които не изискват големи залози за участие в тях, следователно се създава по-малка хазартна зависимост – според вносителите, както и да се ограничи масовото събиране на лични данни на физическите лица, се предлагат промени, които да улеснят хората, които предлагат хазартни услуги. Разширяването на портфолиото на Българския спортен тотализатор – добре, но като се борим с хазартната зависимост, изрично се казва, че въпросният законопроект цели да се даде възможност да се увеличи достъпът до хазартни игри и физическият достъп, през физическата мрежа и крайни точки за продажба, за да може да стигнем 1725 души на хазартен пункт. Това са го написали в мотивите колегите от „Продължаваме Промяната“, БСП и независимите. За мен подобни мотиви са скандални. Подобно законодателство, което впрочем разрешава дори и в училища да бъдат отваряни (председателят Искам като човек, който е доста по-опитен в сферата от мен, да обясните дали всъщност това е правилно законодателство. Благодаря.

Господин Кралев, поправете ме, ако греша, но мисля, че Вие бяхте министър на спорта по времето, когато тотото регистрира 700 милиона загуби, Вие бяхте министър на спорта, по времето когато господин Симеонов направи тази поправка, която сега ние поправяме. (Шум Да излизате тук от трибуната и да говорите някакви такива неща – градивна критика под някаква форма, според мен е висша форма на лицемерие. Аз не бих си позволил да ходя по улиците на Ваше място, а не да говоря от трибуната на Народното събрание. Благодаря.

Относно репликата на господин Ананиев. Господин Ананиев, няма водена такава статистика или такова социологическо проучване дали българските младежи се занимават повече с хазартни игри. Правили сме изследване какво е отношението на българските младежи към спорта и тяхната ангажираност към него. Дебатът в момента не е „за“ или „против“ разрешаването на хазарта в България, тук говорим за едно простичко нещо. Бюджетът на Министерството на младежта и спорта е изключително зависим от работата на Спортния тотализатор, от приходите, които той ще реализира, от години е така. Може би това е единственото министерство, чийто бюджет е функция на дейността на дадено предприятие. И тук говорим в момента как да се запази структурата на това предприятие, да се помогне да се оптимизира или не мрежата. И затова смятам, че Законопроектът, предложен от господин Каримански, е изключително консервативен и адекватен на конкретните нужди – едновременно да се запази конкурентоспособността на Българския спортен тотализатор, без безконтролно да се навлиза в този пазар, да се разрешава безконтролна реклама или безконтролно нарастване на физическите точки за продажба. Както отбелязах, тук става въпрос за максимум 3000 точки при наличието на 14 хиляди само преди няколко години. Иначе относно политиките, които сме провеждали, много сериозни кампании бяха направени през последните години относно превенция за различните видове зависимости, кампании, проведени от Министерството на младежта и спорта – това е отделна тема, по която с удоволствие ще дискутираме, мисля, че и сегашното управление на Министерството продължава тази програма, така че двете неща са коренно различни. Едно е отношението към хазарта като цяло и зависимостта на младежите към него, съвсем друго е зависимостта на Министерството на младежта и спорта от Спортния тотализатор. Така че в случая ние сме принудени и сме длъжни да защитим интереса на държавното предприятие. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Кралев. Господин Чолаков, дойде Вашият ред. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми колеги, прави ли Ви впечатление, че този дебат се люшка през цялото време между моралния аспект на въпроса и финансовия и някак си не можем да уцелим ваксата, защото според мен вносителите особено на първия проект се чувстват неудобно. Колеги, откровено Ви казвам, вносителите от ПП на първия проект, бяхме много смутени, бяхме много смутени, когато видяхме какъв законопроект внасяте. Аз, честно казано, не съм очаквал от Вас да внасяте изменение на Закона за хазарта, след всички заявки за реформа, ново начало, морал, 22 закона, План за възстановяване и устойчивост, дневния ред на обществото и изведнъж Закон за хазарта, и то, както чуваме, с много смущаващи мотиви от рода на, че трябва да стимулираме хората, да улесняваме достъпа, да разширяваме и прочее. Разбирам, че господин Каримански и вносителите на втория законопроект всъщност са се опитали да компенсират Вашата грешка или да кажем това, което сте се опитали да направите, и да минимизират удара, който е щял да бъде нанесен, ако щете върху морала, за който така напоително говорите. Учуден съм също защо Министерството на финансите не е внесло този закон, както си е най-логично да го внесе то. Откъде накъде Вие, народни представители, млади хора от ПП, ще се занимавате с хазарт? Пак казвам: нелепо е, необяснимо откъдето и да го погледнем. Някой Ви е употребил, слава богу, че, пак казвам, господин Каримански с неговите колеги в момента се опитват да компенсират и да спрат възможното по-лошо развитие. Аз обаче, колеги, искам да заостря дебата върху моралния му компонент и върху моралния му аспект, защото, вижте, общественото богатство, поне ние така сме учили в учебниците, се създава с труд, трудът е в основата на общественото благосъстояние, не е хазартът. Ние, за съжаление, сякаш прекалено много се възбуждаме от тази тема или в още по-лошия случай ние сме станали цинични до степен, в която вярваме в максимата, че парите не миришат. Не, има пари, които миришат, има пари, които е по-добре да не ги взимаш, защото, както каза и господин Гечев: хазартът води след себе си толкова рискове за обществото, че може да се окаже и най-вероятно се оказва, че загубите за обществото са по-големи от възможните приходи за бюджета, но този фискализъм нас ни убива и е време да започнем да го преосмисляме. Ако искате ценностна промяна, ето това е ценностната промяна в съзнанията ни. За нас кое е по-важно – децата или бюджетът, защото, ако се окаже, че бюджетът е по-важен от децата, то това общество няма бъдеще и няма смисъл да си го приказваме. Наистина искам още веднъж да се обърна към колегите от ПП, защото Вие сте млади хора, ние имаме деца, някои от нас имаме и внуци вече, слава богу, някак си ги опазихме в бурите на прехода. Не знам Вие, младите хора, ще имате деца, за Вас има ли значение те ще имат ли лесен достъп до хазарт? смисъл, искате ли Вашите деца да имат лесен достъп до хазарта? Или дайте сега да вземем парите в бюджета, там някакви пари, някакви приходоизточници, а след това ще му мислим. След това, колеги, винаги е късно. Непрекъснато в съзнанието ми изникват сцени, ако щете от криминалните филми, които сме гледали, в които криминални босове то е фикция, ама е от живота, криминални босове казват, че не са съгласни на техните деца да се продават наркотици, не са съгласни на децата да се продават наркотици, не са съгласни децата да се занимават с пороци. Самите бандити искат техните деца да бъдат охранѐни. Ние искаме ли нашите деца да бъдат охранѐни? В смисъл защо ги излагаме на всички пороци? Защо го правим? С което искам да завърша и да Ви кажа следното: следващият път, когато някой реши да внася изменение на Закона за хазарта с най-добри намерения – ето, виждаме тук, аз съм съгласен, между другото, нямам абсолютно нищо против, нямам абсолютно нищо против, че Държавният спортен тотализатор, Държавната лотария трябва, ако не да има предимството, най-малко равен конкурентен статут с останалите частни оператори, но въпросът не е в това. Въпросът е, колеги, че ние в момента говорим как ще е много страшно, ако пунктовете от 1500 се намалят на 600 и затова ще ги направим, ще дадем възможност да са 3000, като вижте какви хора сме, те няма да са 5000, а ще са само 3000 все пак и аз се питам: има ли в България 3000 книжарници?

Става дума за начина ни на мислене и дали ние сме в състояние да започнем да го променяме, да разграничаваме между добро и зло, да решаваме кое е добро за децата и да им даваме това, което е добро, и да ги опазваме от това, което смятаме, че е зло, да решим, че има пари, които миришат, и че има пари, които няма да ги взимаме каквото и да ни струва това, че ще ги изгладуваме, че спорта ще го финансираме с пари за спорта, а няма да разчитаме на пороците да финансират спорта. Аз поне така го разбирам и не виждам къде е проблемът. И молбата ми, с която завършвам, е следващия път, в който някой реши да внася изменения на Закона за хазарта, с които да либерализира или там да го улесни, или да увеличи приходите в бюджета, или нещо друго, много Ви моля наистина, едновременно с това да сложи механизми – ето така, да видим вътре баланса в Законопроекта – парите срещу морала, как ограничаваме рекламата. Вие знаете, че българските медии в голямата си част не могат без парите от хазартната реклама. Това е също тема, върху която трябва да се мисли. Ако ние искаме да имаме независими медии, ако искаме да имаме почтени медии, ако искаме да имаме свободни медии, ние трябва да направим така, че те да получават източници на финансиране, различни от порока, различни от пропагандирането на грехове.

дайте да гледаме на хазарта и изобщо на тази тема като на морален въпрос, на първо място, а не като финансов. И сменим ли ракурса, започнем ли да го гледаме през тази призма, ще видите как много други неща ще започнат да се подреждат. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Чолаков. Господин Свиленски, заповядайте за реплика.

казината са повече от библиотеките, повече от поликлиниките, повече от хлебарниците, повече от магазините за мляко. Няма кръстовище, където да няма поне две казина. И не тотото и не талончето, което се търка, е големият проблем за децата, големият проблем са машинките, казината – там е големият проблем. (Ръкопляскания да махнем талончетата и да ги вкараме всичките тези наши деца, за които говорите, в казината. Хайде заедно с Вас да напишем закон за забрана на казината, искате ли, и да го внесем заедно? (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Заедно! Сега Ви отправям покана да внесем такъв законопроект, защото 12 години ГЕРБ това направи. Спомнете си, колеги от ГЕРБ, как гласувахте, когато беше предложено да бъде закрита частната лотария. Спомнете си как гласувахте от Вас, заедно с „Патриотичния фронт“. Да, спомнете си как гласува тогава пленарната зала. Да, знам, но с каква цел ги затворихте? С каква цел ги затворихте?! Само задавам въпроси. Така че, господин Чолаков, когато отправяте призивите за морал, спомнете си, пак казвам – Вие не сте бил в тази зала, Вие не сте бил и в тази партия, която го е направила, но направихте на всеки ъгъл да има казино, всеки един човек, всеки един работещ да си даде и последните пари, които изкарва – строител, таксиметров шофьор, продавач, учител, да си даде парите там, в казиното, на машинката и една част в тотото. Само че тази част от тотото отиваха за спорта, а онази част, за която говоря, отиваха в нечии спомоществователи. Благодаря Ви. Господин Председател! Господин Чолаков, малко ме обърквате от ГЕРБ. Вие говорите за морал, в дупликата към мен господин Кралев говореше за бюджет, което звучеше логично, че ако тотото трябва да генерира някакъв бюджет, за да се подпомогне спортът и младежта и всъщност това е начинът, може би трябва да се мисли по какъв начин само чрез тото да се генерира такъв приход и да се подпомага младежта и спортът, но Вие говорите изцяло за морал, обръщате се към младите хора от ПП – така едно леко назидателно говорене. Може би сте отскоро в ГЕРБ и може би затова Ви пускат да говорите повече на трибуната, но не забравяйте търкащата революция, която се случи по време на управлението на ГЕРБ, където хората бяха изтрещели да търкат талончета непрекъснато и това нещо беше оставено да се вихри с години,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Аз очаквах от господин Чолаков да каже, че пак Иван Костов е виновен и за тотото, но иначе репликата ми ще бъде много кратка. Понеже ГЕРБ бяха много против хазарта, затова занулиха Ивааа…, Васил Божков, извинявам се, за малко да сбъркам. Затова го занулихте Божков, понеже бяхте против хазарта.

Не съм бил в парламента наистина, но колегите ми припомнят, че талончетата ги е пуснал Орешарски, а ги е спряло правителството на ГЕРБ.

Това, което обаче знам, колеги, защото ми е направило впечатление. Знаете ли кой беше първият закон, който внесе правителството на НДСВ, когато спечели изборите 2001 г.? Първият закон в парламента?! Борислав Цеков внесе Закон за вероизповеданията, беше принуден да го изтегли и на следващия ден беше внесено едно изменение на Закона за хазарта. Няма да го забравя – 2001 г., между другото, трябва да проверя 1998 г. дали първият закон не е внесен – пак Закон за хазарта.

Не беше за хазарта. Вторият закон, който внесе, беше изменение на Закона за хазарта. Колеги, господин Свиленски, много е дълга тази история, много. Няколко пъти помолих, сега ще помоля пак. Значи, България не е започнала преди 12 години. Проблемите, с които се сблъскваме, не са генерирани през тези 12 години или не са започнали в тези 12 години, те започват в началото на прехода. Аз наистина си мисля, че един ден трябва да седнем и съвсем спокойно да започнем да си говорим за целия преход, да говорим за 90-те години, за мафиотските босове, за как стартира хазартът, за банка „Магура“ и за всичките тези неща, защото в крайна сметка ще се окаже, както неведнъж обръщам внимание, че през последните 12 години някои процеси, слава богу, започнаха да бъдат овладявани, чието начало лежи в 90-те години. Ако искаме да сме честни, ние трябва наистина да ревизираме целия преход, да говорим за целия преход, да говорим за всички грешки, които са допуснати, и да не се фиксираме върху последните 12 години, защото от тази трънка няма да излезе заек. Заекът е заровен по-надълбоко и Вие всички го знаете по-добре, от мен го знаете по-добре. Няма смисъл да опитваме с тези разговори повече – не ни водят доникъде. Приятно ми е, между другото, че понякога сякаш наистина играя ролята на лакмусов тест, правя изказване и виждам как определени хора се възбуждат, излизат и започват да ме обиждат. За мен това, колеги, е комплимент. Това означава, че това, което съм казал, е подействало, за което Ви благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Има ли други колеги, които да искат да се изкажат по Законопроекта? Господин Петров, изказване? (Реплика Господин Председател, аз знам, че е навик на колеги, като излязат тук по начина на водене, да се обръщат към председателя и да го молят да се говорело от тази трибуна само истини. Аз няма да направя това. Аз ще се обърна към председателя. Обръщайте се към колегите, които излизат да говорят от тази трибуна, да обявяват конфликт на интереси. На някои хора целите им кампании бяха финансирани от Божков, на някои хора протестите им бяха финансирани от Божков. И сега да обвиняват нас, че ние сме закрили бизнеса на Божков. И да не го кажат и да не ни похвалят за това е разбираемо, но просто ги молете да излизат и да казват: „Имаме конфликт на интереси, имаше разговори по телефона с него, нямаше разговори по телефона с него.“ Ей тези нещица – прости, обикновени и нормални, а не да говорите на нас, които отнесохме цялата парса за това, че спряхме търкането на билетчета, какви сме били в хазарта!

МАНЕВ: Точно във Вас пък не се съмнявам, че знаете много неща, защото сте председател и на Вътрешната комисия, и в Службите сте били доста нависоко. Вие, ако не знаете, не знам кой? Добре. Господин Петров, имате думата за изказване. Благодаря Още когато прегледах в сряда Програмата, която приехме за настоящата пленарна седмица, нямаше как да не забележа, че точката с тези два законопроекта

порядък, когато те са предложени от народни представители от управляващата коалиция, няма нищо лошо. Но държа да кажа, че е много порочна практика, когато се внасят законопроекти и тъй като управляващото мнозинство ръководи и комисиите и им се дава бърза писта да минават доклади от комисиите, това е много порочна практика след това самите партии вносители на тези законопроекти да не ги подкрепят в комисиите, впоследствие и в пленарната зала, както

Ще Ви помоля, уважаеми колеги, когато решите да внасяте подобни законопроекти, от които впоследствие да се откажете и да се налага ние от ВЪЗРАЖДАНЕ да гласуваме за идеи, които са добри в тези законопроекти, да прецените, че парламентарното време не следва да се губи просто за проба – грешка или за неизлъчени пазарлъци, особено касателно такива законопроекти, които уреждат хазарта и хазартната дейност в Пък и не само тях, ние вчера видяхме още един пример. В продължение на две години от „Демократична България“ говореха как искат да се борят с монопола на „Лукойл“, че искат да разследват „Лукойл“ и когато дойде време за създаване на временна комисия, те гласуваха против. Това не мога да си го обясня – лозунгите едни, накрая, дето се казва, по гласуването ще ги познаете. Сигурен съм, че сега ще се случи така и със същия законопроект от страна на „Продължаваме Промяната“, които са част от вносителите на първия законопроект. Не са го подкрепили в комисия, сега няма да си го подкрепят и в залата. Какъв е този парламентаризъм, колеги? Затова ли си прокарвате законопроекти, внесени на 16 юни? Моля Ви, подходете по-сериозно в оставащите две седмици парламентарен живот на този парламент, преди да го разпуснем на 2 август. Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването на господин Петров? Заповядайте. Госпожо Митева, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Аз много се чудих дали да взема думата по тези два законопроекта, тъй като съм участвала в работата 2020 г. по Законопроекта за хазарта и до пълната забрана на извършване на хазартна дейност. Господин Петров, не сте прав. Първо, законопроектите се гледат в спешен порядък, тъй като има един § 99 – точно от този законопроект от 2020 г., съгласно който от 8 август ще спре търкането навсякъде, тоест трябва да се затвори и Българският спортен тотализатор в тази му част, тоест нашият законопроект – на „Има такъв народ“, цели точно това, да може да даде възможност да продължи тази дейност в държавното предприятие, тъй като съгласно този § 99 от 8 август това може да се случва в пунктове на Спортния тотализатор, но само със собствен нает персонал. Големи бяха дебатите още 2020 г. за този текст. Да, беше по предложение на Валери Симеонов и благодарение на него общо взето се случи този законопроект. Но това доведе до крайност, защото наистина Българският спортен тотализатор няма как да осигури толкова много хора, да наеме толкова много хора и да осигури тази дейност. Към днешна дата това е невъзможно. много хора ще останат без работа – около 2000 човека, и това трябва ясно да се чуе. Около 900 пункта трябва да бъдат затворени. Заради това ние предложихме този законопроект, за да дадем възможност на тези хора да продължат да работят, за да може тази дейност да бъде наистина регулирана от държавата. И не подкрепяме Законопроекта, внесен от колегите от „Продължаваме Промяната“ и от БСП, и независимите народни представители, защото смятаме, че прекалено много се разширява дейността, и не можем да позволим, след като беше забранено това своеволие навсякъде, отново да бъде отворена така широко вратата. Тоест, казваме не на бензиностанциите, не на магазинчетата, не на заведенията, където това се прави.

Благодаря Разбирам, че Законопроектът, за който се говори от 2020 г. и за който се очаква да реагира на последици, които ще бъдат на 8 август, ако правилно чух, е внесен чак на 17 юни 2022 г. Целта на изказването ми беше именно това. Не може в последния момент тепърва да се реагира от това правителство, вече в оставка, тепърва ние в да предлагаме законопроекти, които на всичкото отгоре няма да ги подкрепим. Аз този законопроект визирам. Съгласен съм с доводите Ви, да, имате законопроект, да, от 2020 г., има такъв проблем, да, ще се случи на 8 август, но не може да внасяме в последния възможен момент – 17 юни, Законопроект, който урежда материя, която от 8 август би поставила нещата пред свършен факт. Ние също искаме да реагираме срещу това. Също искаме да не се затварят тотопунктове. Ние ще подкрепим този законопроект, но целта на изказването ми беше да предупредя народните представители, че не трябва да внасят в последния момент законопроекти, които са проспали, в случая шест-седем месеца управление, и да дават на тях приоритет в програмата на парламента, вместо на законопроекти, които наистина би следвало да бъдат разгледани – сериозни законопроекти, които те биха си подкрепили, а не тези, които те сега в момента няма да подкрепят с гласуването си. Това беше ролята на моето изказване и се надявам, пак ще повторя за колегите от лявата част, в последните две седмици на този парламент, преди да го разпуснем на 2 август, да успеем да приемем законопроекти, които наистина да се борят с тази криза. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Правя процедура за изясняване на една фактологическа неточност, която господин Чолаков си позволи да каже от тази зала, но тя ще остане в стенограмата, а има и много народни представители, които ще продължат да бъдат народни представители, и е хубаво да знаят, за да не се повтаря във времето. Законът, който е внесен по времето на Тройната коалиция за хазарта, е бил не вторият, а шейсет и вторият. Давайте верни справки на колегите си, когато се изказват, защото от втория до шейсет и втория разликата е някъде около две години. Тоест, вторият на третата година управление – да.

Нека да изчакаме една минута да дойдат колегите от кулоарите и започваме гласуване.

И аз ще ги подложа на гласуване в зависимост от времето на тяхното внасяне. Първият законопроект, който е внесен на 17 юни 2022 г. от народния представител Деян Петков и група народни представители, има № 47-254-01-75 – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Този Законопроект не е подкрепен в Бюджетна комисия.

Сериозно ли искате прегласуване, или се шегувате? Елате да се обосновете тогава. Уважаеми господин Председател, не е нужно да се мотивирам защо искам прегласуване съгласно Правилника, но ще заявя, че налице е необходимост от прегласуване, защото считам, че резултатите показаха, че подкрепата за този законопроект не следва да бъде при мижав интерес, каквато фраза се наложи последните няколко дни в обществото. (Смях, шум и реплики в залата.) А следва да получи изключително голяма подкрепа от страна не само на опозицията, а и на управляващата партия, която, доколкото разбрах, е подкрепила този законопроект.

против 112, въздържали се 52. Законопроектът е отхвърлен. Моля Ви за внимание, колеги, на финала сме. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта № 47-254-01-96, внесен от Любомир Каримански и група народни представители на 11 юли 2022 г., който е подкрепен в Бюджетната комисия. Гласували

Няма искане за процедура.

четене на Закона за хазарта да бъде три дни. Три дни смятам, че са достатъчни. Благодаря Ви. Това е предложението Господин Каримански, три дни ли остава предложението, или пет дни последно? Три дни. Добре, колеги, има ли обратно становище или други предложения в тази връзка? Не виждам. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от Любомир Каримански срокът за предложения между двете гласувания да бъде три дни. Гласували

на гласуване. Гласували 174 народни представители: за 172, против 1, въздържал се 1. С това предложението е прието.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

изчета коригирания Проект на решение, който ще поставя и на гласуване, доколкото има действително някакво некоректно изписване във внесения проект от господин Йорданов и госпожа Виктория Василева.

Освобождава Андрей Николаев Михайлов като член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.“ Така следва да изглежда текстът като коректен изказ, така ще подложим този текст на гласуване.

на гласуване. Гласували 174 народни представители: за 172, против 1, въздържал се 1. С това предложението е прието. Сега поставям на гласуване втория Проект на решение за попълване на състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните

Колеги, следва да Ви изчета и съобщението за парламентарния контрол, който ще се проведе утре. На въпроси ще отговарят: 1. Заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията в оставка Корнелия Нинова, която ще отговори на един въпрос от народния представител Румен Христов. 2. Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка Гроздан Караджов ще отговори на два въпроса от народния представител Зарко Маринов. 3. Министърът на транспорта и съобщенията в оставка Николай Събев ще отговори на пет въпроса от народните представители Росица Кирова; Зорница Стратиева; Иво Русчев; и Николай Дренчев – два въпроса. 4. Министърът на енергетиката в оставка Александър Николов ще отговори на един въпрос от народния представител Христо Гаджев. 5. Министърът на отбраната в оставка Драгомир Заков ще отговори на един въпрос от народния представител Стоил Стоилов. 6. Министърът на вътрешните работи в оставка Бойко Рашков ще отговори на 10 въпроса от народните представители Станислав Анастасов; Джевдет Чакъров; Халил Летифов – два; Димитър Аврамов – два; Рамадан Аталай – два; Ахмед Ахмедов; и Юсеин Вейселов. 7. Министърът на културата в оставка Атанас Атанасов ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Тотев и Стефан Шилев. На основание чл. 92, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на: - три въпроса от народния представител Йордан Цонев към министъра на вътрешните работи в оставка Бойко Рашков; - един въпрос от народния представител Елена Гунчева към министъра на здравеопазването в оставка Асена Сербезова. На основание чл. 92, ал. 3 от ПОДНС, поради неотложни ангажименти, се отлагат отговори на въпроси с писмени отговори от министъра на здравеопазването в оставка Асена Сербезова.

следващото редовно пленарно заседание ще се проведе утре, 15 юли 2022 г., от 9,00 ч. при вече приетия дневен ред. Закривам заседанието.